Nastavljamo sa radom.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara, narodni poslanik Nandor Kiš. Hvala lepo, poštovani predsedavajući.Gospodine ministre sa saradnicama, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja bih želeo da naglasim da će poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u danu za glasanje podržati predložene izmene i dopune zakona koji se nalaze na današnjem dnevnom redu sednice.Tokom svog izlaganja najviše pažnje ću posvetiti zakonima iz oblasti obrazovanja, tačnije predlozima izmena i dopuna zakona o osnovama sistema obrazovanja obrazovanja i vaspitanja o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i o prosvetnoj inspekciji.Današnja rasprava ima za cilj da odredimo osnove za budućnost obrazovnog sistema Republike Srbije, da izmene i dopune zakona uskladimo sa Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u junu mesecu 2021. godine, na predlog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a čiji je opšti cilj povećanje kvaliteta nastave i učenja, pravednost i dostupnost univerzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačana vaspitna funkcija obrazovno vaspitnih ustanova.Voleo bih da istaknem pojedine važne promene koje kao poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara podržavamo, kao i činimo za građane Republike Srbije.Izmene Srbije.Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja određuju osnov za ostale zakone, tako da predstavljaju izvor za ostale promene u zakonima, kao i njihovo usklađivanje sa Akcionim planom koji čini sastavni deo Strategije obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije do 2030. godine.Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je važan deo našeg obrazovnog sistema, a on će i u budućnosti imati zadatke koji su vezani za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina. Konkretno, to su izrada testova i uputstava za ocenjivanje završnog ispita koji se realizuje na jezicima nacionalnih manjina u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina i izrada publikacija radnih materijala i priručnika za pripremanje ispita na jezicima nacionalnih manjina, takođe u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.S obzirom da će Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja ubuduće imati proširene nadležnosti, važno je da se pri tom proširivanju i dalje nastavi dobra saradnja sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.Za potrebe vođenja registra, uz maksimalnu zaštitu podataka o ličnosti, u toku je uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja, tzv. JOB, koji prati njegovog nosioca kroz sve nivoe formalnog obrazovanja i vaspitanja i kroz neformalno obrazovanje, od prvog dana kada dete bude upisano u predškolsku ustanovu, kao prvi nivo obrazovanja i predstavlja ključ ne samo za povezivanje svih podataka o detetu, učeniku, studentu, kao i odraslom polazniku i kandidatu, nego nam pomaže u tome da pratimo individualca kroz obrazovni sistem tokom svih godina na svim nivoima obrazovanja. JOB predstavlja individualnu i najpovoljniju oznaku, koja se sastoji od 16 karaktera i koja se dodeljuje detetu, učeniku, odraslom i studentu, u automatizovanom postupku. Ovo je jako koristan način za praćenje učenika i za vođenje evidencije o njihovom napredovanju u obrazovnom sistemu.Jedan od podataka koji se vodi o učeniku u sistemu je nacionalni identitet. Iako izjašnjavanje o nacionalnom identitetu u skladu sa Ustavom nije obavezno, našoj poslaničkoj grupi je izuzetno drago da je ministarstvo pronašlo način praćenja nacionalnog identiteta, ne samo učenika nego i nastavnika. Naime, registar koji vode obrazovno-vaspitne ustanove sadrži podatak o maternjem jeziku deteta, ali i podatak o maternjem jeziku nastavnika, kao i podatak o jeziku prethodnog stečenog obrazovanja.Svi ti podaci će ubuduće služiti kao veoma korisna informacija u uvođenju obrazovnih politika u oblasti manjinskog obrazovanja. Na osnovu tih podataka se mogu podešavati mere i sredstva za unapređenje i razvoj obrazovnog sistema na jezicima nacionalnih manjina.Smatramo manjina.Smatramo da bez te saradnje ne bi bilo moguće voditi kvalitetnu nastavu na teritoriji Republike Srbije na jezicima nacionalnih manjina, jer je za učenike pripadnike nacionalnih manjina neophodno obezbediti iste uslove i to na svom maternjem jeziku, kao i za većinski narod.Još jedna novost je da će se primeniti odredbe iz posebnih zakona koje se odnose na Komisiju za versku nastavu. Komisija će pratiti organizovanje i ostvarivanje verske nastave u školi. Komisija se sastoji od po jednog predstavnika tradicionalnih crkava i verskih zajednica, tri predstavnika organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama i tri predstavnika ministarstva.Komisija predlaže plan i program verske nastave koji će na kraju doneti ministar. Sigurni smo da će Komisija na najbolji mogući način obaviti svoj posao jer će u njoj biti prisutan po jedan predstavnik iz svih tradicionalnih crkava i verskih zajednica.Kao što znamo, pravne poslove u obrazovnoj ustanovi obavljaju sekretari. Predlozi izmena i dopuna koji su danas pred nama posvećuju veliku pažnju i njihovom radu. Velika novost jeste uvođenje dozvole za rad sekretara, tzv. „licenca“, koja je i te kako potrebna.Dakle, zakon daje mogućnost da se vrši vrednovanje kvaliteta rada sekretara škole, što u prethodnom vremenskom periodu nije bilo moguće. Veća pažnja će se obratiti tokom zapošljavanja sekretara na nove standardne kompetencije.Biće pripremljen program ispita za sekretara, kao i redovno vrednovanje rada sekretara, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj sekretara. Ove nadležnosti i plansko praćenje rada i vrednovanje rada sekretara ustanove daju mogućnost kako povećanja kvaliteta rada sekretara, tako i rada ustanove.Sledeća

pošto učenici ne moraju da nastave svoje školovanje na akademijama ili u srednjim muzičkim školama ukoliko žele da se bave muzikom. Na ovaj način mogu da izaberu drugu profesiju, a da se pored toga bave i muzikom na srednjem nivou, što će nam u dužem periodu obezbediti više umetnika.Proširenje nadležnosti saveta roditelja je bitno jer utiče i na vannastavne aktivnosti i programe ustanove, a i na primer na izbor udžbenika. Jako je bitno dati mogućnost roditeljima da učestvuju u radu ustanova. Pošto je savet roditelja komunikacioni kanal između roditelja i obrazovne ustanove smatramo da je proširenje njihove nadležnosti dobra ideja pošto će se na ovaj način obezbediti njihove veće učešće u radu, kao i bolji kvalitet rada obrazovne ustanove, a davanjem veće uloge roditeljima u radu škola nadamo se da će roditelji osećati i veću odgovornost u svojoj ulozi i svojom podrškom i odgovornim delovanjem podržati vaspitnu ulogu škola.Još jedna novina je da se početak obrazovno-vaspitnog rada u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama obavezno obeležava izvođenjem himne Republike Srbije. Ovo kod nas predstavlja novost, a ne znači da to nije praksa u više zemalja, uključujući i neke zemlje EU. Novčana kazna za slučaj izostanka ispunjenja ove obaveze regulisana je zakonom.

na za to predviđena mesta na zgradama i u prostorijama lokalnih organa i organizacija sa javnim ovlašćenjima na područjima na kojima je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. U ovom zakonu je takođe predviđena novčana kazna za prekršaje.Što se tiče osnovnog obrazovanja, voleo bih najpre da se osvrnem na mogućnost kombinovanja odeljenja od petog do osmog razreda, dok je to do sada bilo moguće samo od prvog do četvrtog razreda. Ove izmene daju mogućnost da se u slučajevima sa manjim brojem učenika od propisanog u školama gde se i u prvom ciklusu obrazovanja odvijala u kombinovanom odeljenju ta praksa nastavi. Odeljenja sa manjim brojem od propisanog su vrlo važna tema za našu stranku i voleo bih da istaknem i ovim putem se javno zahvalim ministru prosvete na pruženom razumevanju i podršci kada se radi o odobravanju tih odeljenja.Iako je kombinovanje odeljenja od petog do osnovnog razreda u pedagoškom i psihosocijalnom kontekstu veoma dobro rešenje ne samo za manjinska odeljenja, nego i za isturena odeljenja nekih ruralnih seoskih i planinskih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku, ova promena će otvoriti nekoliko tehničkih pitanja vezanih za normu profesora.Nadamo se da ministarstvo već ima u planu neka rešenja za taj problem, a u proteklom periodu smo videli da celodnevna nastava i organizovanje jednosmenskog rada u školama može da bude dobro rešenje, a podsećamo i da nastavnici koji imaju kompetencije za izvođenje više predmeta, tzv. dvosmerske diplome, takođe mogu da budu dobro rešenje za to pitanje.Pozdravljamo izmene i dopune koje se odnose na to da se završni ispit učenika osmog razreda polaže na jeziku na kojem je pohađao nastavu tokom osnovnog obrazovanja. Ovako definisana činjenica je do sada nedostajala u zakonu. Naime, neophodno je da se obezbede isti uslovi za sve učenike u Republici Srbiji, a svakako je potrebno pratiti i potrebe pripadnika nacionalnih manjina. Važno je da se učenicima omogući izbor jezika završnog ispita jer smo u praksi videli da jezičke kompetencije mogu negativno da utiču na rezultate ispita i važno je učeniku dozvoliti polaganje na učeniku dozvoliti polaganje na jeziku na kom oseća najveću sigurnost s obzirom da ima učenika koji ne pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku.Smatramo izuzetno značajnim i pitanje priznavanja stranih školskih isprava. U zakonu stoji da stranu školsku ispravu priznaje ENIK/NARIK centar u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije. U prošlosti se dešavalo da osoba koja je htela nostrifikovati svoju diplomu u Republici Srbiji, a ta struka nije imala isti naziv ili profil ovde, nije mogla da nostrifikuje svoju diplomu.Izmenom diplomu.Izmenom zakona i uređenjem sa nacionalnim okvirom kvalifikacija to će sada biti moguće. Ovaj osnov da oni naši sugrađani koji su stekli diplomu u inostranstvu, a žele da se vrate svojoj domovini, imaju mogućnost da upotrebe svoje znanje ovde u svom rodnom kraju. Ovo je i osnov smanjenja odliva mozgova, a uz pomoć jednostavnijeg priznavanja stranih isprava pravimo korak ka olakšavanju priliva mozgova.Za vojvođanske Mađare je ovo pitanje jako značajno. Tako se i Poslanička grupa SVM od 2014. godine zalagala za rešavanje višegodišnjeg problema priznavanja visokoškolskih diploma stečenih u inostranstvu.

i od postojanje agencije u ovom poslednjem sastavu nema više čekanja mesecima i godinama na okončanje procedure priznavanja, što je veoma značajno za stotine i stotine studenata koji su u Mađarskoj završili svoje visoko obrazovanje, a žele da se zaposle u Republici Srbiji.Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine u poslednjih nekoliko godina redovno raspisuje konkurs za novčanu pomoć za proceduru priznavanja isprava stečenih u inostranstvu. U 2020. godini je na primer podržano 74 bivših učenika u procesu priznavanja njihovih školskih isprava stečenih u inostranstvu, a 2021. godine 87. Po broju korisnika vidimo da potreba za takvim merama postoji. Oni predstavljaju novu energiju za unapređenje naše države.Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, opštu, stručnu i umetničku maturu prvi put će polagati učenici upisani u srednju školu školske 2020/2021. godine, odnosno prvi ispiti će biti organizovani školske 2023/2024. godine.Priprema i realizacija navedenih ispita je u nadležnosti Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Centra za ispite koji između ostalog izrađuje testove i uputstva za ocenjivanje na jezicima nacionalnih manjina i publikuje razne materijale i priručnike za pripremanje ispita na jezicima nacionalnih manjina u saradnji sa nacionalnim saveta nacionalnih manjina. Kao što sam naglasio, izuzetno je važno zavod to i dalje čini u dobroj saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a u skladu sa njihovim ovlašćenjima.Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji najpre se odnose na preciziranje odredaba koje su sadržane u posebnim zakonima koji su doneti u međuvremenu, a propisuju nadležnosti prosvetne inspekcije. Proširena su ovlašćenja prosvetnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora. Prosvetna inspekcija će proveravati i primenu zakona koji regulišu oblast nauke i istraživanja i nacionalnog okvira kvalifikacija. Pored oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, učeničkog standarda, udžbenika, stekli su se uslovi za donošenje novih zakonskih odredaba koje se odnose na mogućnost nabavke službene odeće i obuće za republičkog, pokrajinskog, odnosno gradskog, opštinskog inspektora, kao i za izmenu, dopunu i preciziranje pojedinih zakonskih odredbi koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanja poslova inspekcijskog nadzora u opštinama, gradovima, odnosno Pokrajini i izradu godišnjeg izveštaja o radu prosvetne inspekcije. Radujemo se i mislimo da smo vratili veliki dug inspektorima. Ovako će osećati veći ponos kada obavljaju svoj posao.Pravilnikom o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, predviđeno je 206 prosvetnih inspektora za celu teritoriju Republike Srbije na nivo opština i gradova. Međutim, ovaj broj godinama unazad ne prelazi dve trećine od ovog broja i to sa tendencijom pada. Tako je trenutno AP Vojvodini, odnosno u sekretarijatima. U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost angažovano na poslovima prosvetnog inspektora ukupno 12 prosvetnih inspektora, u opštinama i gradovima angažovana 44 prosvetna inspektora, dok je u ostalim gradovima i opštinama širom Srbije angažovano ukupno 88 prosvetnih inspektora.S

potrebno da se obrati pažnja na proporcionalno učešće pripadnika nacionalnih manjina. Nije dovoljno povećati broj inspektora samo sa ciljem da ih bude više, već je potrebno pratiti potrebe svake lokalne samouprave, sa uvažavanjem nacionalnog sastava određene lokalne samouprave i omogućavanjem zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina.Mi

i vidimo mogućnost da se u budućnosti kada se bude zapošljavala nova radna snaga u ovom sektoru prate i te potrebe građana Republike Srbije.Važno je da napomenemo da je tokom rada na izmenama i dopunama ovog zakona, ministarstvo imalo izuzetnu saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine, nacionalne zajednice i to pokazuje Predlog zakona koji je pred nama, pošto su primedbe Sekretarijata prihvatile i ovim Predlogom zakona su zadržana ovlašćenja ovog pokrajinskog organa.Na

kulture.Glasaćemo za ove zakone iz oblasti prosvete zato što smo duboko uvereni da oni unapređuju obrazovni sistem Republike Srbije, zato što rešavaju probleme sa kojima se obrazovni sistem suočava, zato što izlaze u susret i đacima na svim nivoima i od onih koji treba da krenu u školu, od predškolskog pa na dalje, zato što izlaze u susret potrebama obrazovnih institucija, celog društva i mislim da ministarstvo to dobro i uporno radi sve vreme, a pogotovo u protekle dve godine.Mi smo narod koji je sklon da brzo zaboravlja sve. još uvek nalazimo u pandemiji i treba reći da prosveta funkcioniše drugačije u vreme pandemije. čestitam Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkom razvoju za sve ono što je učinilo u ove protekle dve godine da sistem funkcioniše.Naravno, da sistem ne bi mogao funkcionisati da nije bilo nastavnika i njima treba čestitati na svemu onome što su učinili u protekle dve godine, jer važno nam je da sistem postoji, važno nam je da se znanje unapređuje, budućnost Srbije leži u načinu kako ćemo koristiti znanje koje budemo stekli.Evo, imamo i Zakon o inovacijama. Taj zakon, odnosno inovacije, znanje, sposobnosti koje ljudi budu stekli i sve ono što budemo uspeli da implementiramo u razvoj ove naše države daje nam mogućnost da stvorimo bolji život. Zato je važno, danas kada govorimo o ovom setu zakona iz oblasti obrazovanja, da istaknemo koliki je značaj znanja uopšte za budući razvoj razvoj Republike Srbije.Dobro je da čujemo različita mišljenja. Jednostavno, svako onaj ko misli dobro Srbiji, a veruje u znanje, biće u situaciji da kaže puno toga, po meni, korisnog kako unaprediti obrazovni sistem Republike Srbije.Drago mi je što je epidemiološka situacija u školama bolja i što je ministarstvo donelo odluku da se đaci vrate u škole. Mislim da je to pravi potez. Mislim da smo svi to jedva dočekali i đaci, i nastavnici, i mi roditelji. Mislim da je to prava stvar i za proces za proces učenja.U svakom slučaju, protekle dve godine ministarstvo je u celom ovom periodu, kako bih rekao, promptno reagovalo na sve one probleme sa kojima se suočavalo i uvek imalo rešenje za situaciju. Mi nismo prekinuli obrazovni proces kao neki. Zemlje koje su mnogo razvijenije su prekidale obrazovni proces i pitanje načina učenja i sticanja znanja je i kod njih bilo vrlo diskutabilno, ali to je problem sa kojim se suočava ceo svet u vreme pandemije Kovida 19.Mislim da je dobro što su se đaci vratili obavezama i moram da kažem, ako po onoj staroj narodnoj - u svakom lošem, ima nečeg dobrog, mislim da je sada ovo što se desilo u vreme kovida pokazalo nekoliko važnih stvari za budućnost obrazovnog sistema.

škole kako se iz ove situacije može naći nešto dobro. Zašto govorim? Poenta je učenja na daljinu. Mislim da se sada tek vidi vrednost i proces digitalizacije škola, ali i načina strukturiranja obrazovnih programa kroz učenje na daljinu. Videli smo šta je dobro, šta i na koji način ministarstvo može da reaguje u buduće. Da budem iskren, možda smo i neke zablude vezano za obim znanja koja deca treba da uče u osnovnim i srednjim školama, sada stavili na probu i možda smo sada spremni više nego ranije da razgovaramo, jer zbog Kovida 19 i nastavni plani program je morao da pretrpi određene izmene, pa je onda možda i to dobra prilika da se vide.Mislim da su i đaci konačno shvatili šta znači učenje u školi, mogućnost da neposredno pitate nastavnika ili da budete pitani, mogućnost da u svakom trenutku postoji ta interakcija i često smo govorili svi, bar oni koji se bave obrazovanjem, da je kvadratura kruga u obrazovanju ona, da kažem, čarobna reč - učionica, interakcija koja postoji između đaka i nastavnika. Ako tu postoji dobra hemija i ako postoji dobra volja i od jednih i od drugih da se angažuju u procesu obrazovanja, onda uopšte ne treba sumnjati u to da se mogu postići dobri rezultati.Mislim da je dragoceno sve ono što je ministarstvo učinilo ovih proteklih dve godine o unapređenju obrazovnog sistema. Nije reč samo o reakcijama na konkretne situacije, ministarstvo je uspelo u međuvremenu da radi u normativnom delu, urađena je strategija obrazovanja obrazovanja do 2030. godine koja se oslanja na onu prethodnu do 2020. godine, koja je bila urađena 2012. godine. Ali, ono što je ovo ministarstvo uradilo, a ona prethodna nisu, to je ovaj akcioni plan koji sadrži vrlo konkretne mere šta sve treba uraditi u pojedinim oblastima. Mislim da je to sjajna stvar.Svako onaj ko se interesuje za obrazovanje biće u situaciji da kaže ili ukaže šta god da želi, kaže kakvo je stanje u obrazovanju i šta se radi ili da ukaže na neke druge stvari.Video sam ovde, bili smo prethodnih dana u situaciji da se upoznamo sa određenim istraživanjem. Moram to da pomenem, gospodine ministre, istraživanje koje je uradio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja vezano za obrazovno-vaspitni proces učenja na daljinu. U skladu sa onim što sam pomenuo danas mislim da je to vrlo zanimljivo istraživanje, rezultati su još zanimljiviji i mislim da se tu može izvući mnogo korisnijih stvari za vreme koje dolazi. Ne samo za đake, ne samo za nastavne planove i programe, nego i za nastavnike.Primetio sam jedan zanimljiv detalj koji ide u prilog Ministarstvu, ali ne ide celom obrazovanom sistemu. Pročitao sam jedan zaključak, kaže da uputstva koja je pisalo Ministarstvo su bila jasna, ali je njihovo sprovođenje nekako ostalo, kako bih rekao, maglovito i ne do kraja realizovano. Znači da se negde od Ministarstva, pa u toj vertikali dole do škole, do nastavnika, gubila smisao onog što je Ministarstvo utvrdilo kao način reagovanja u ovim situacijama. Mislim da je to jedna dobra škola za sve nas, da shvatimo da smo svi deo jednog sistema i da treba da radimo što više da ga unapredimo.Kada je reč o sadržaju zakona o kojima se danas raspravlja, ja ću početi od ovog krovnog zakona, Zakona o izmenama osnova sistema obrazovanja i vaspitanja. Lično mislim da najveću težinu u ovom zakonu ima deo koji se odnosi na državnu maturu. To je stvar koju dugo svi čekamo, više ili manje, nadam se iskreno. Moram da podsetim da je taj posao započet još 2011. ili 2012. godine, skoro pre deceniju. Ovo ministarstvo ima priliku da taj posao finišira, da zajedno sa svim drugim akterima u tom procesu napravi ovu državnu maturu za srednje obrazovanje, završetak srednjeg obrazovanja na kvalitetan način.Moje kolege su govorile o sadržaju te državne mature, ali mislim da je to jako važno zato što ćemo jednostavno unaprediti sistem, proveravaćemo znanje i to znanje će biti osnov za kasnije opredeljivanje đaka. Mislim da zajedno sa visoko-školskim ustanovama, pošto su ljudi i iz visokog obrazovanja stručno uključeni u sve ove stvari koje su vezane za državnu maturu, mislim da je to jako važno.Za nas ovde, ali i za obrazovnu javnost, treba istaći da je centar za ispite koji radi u okviru Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po ovim izmenama i dopunama zakona stekao mnogo šira ovlašćenja, u smislu mnogo širi obim poslova kojim će se baviti taj centar za ispite. Evo, ja ću samo pomenuti neke, pošto ostali koji budu zainteresovani moći će da sve ovo što ja govorim provere u sadržaju zakona. On će pripremati predloge programa završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Znači, pripremu predloga sadržaja završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju u opštoj, stručnoj, umetničkoj maturi, završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, organizuje i sprovodi prijemne ispite za upis u srednje škole za učenike sa posebnim sposobnostima itd, organizuje i sprovodi opštu umetničku i stručnu maturu i završni ispit, priprema test i uputstvo za ocenjivanje ocenjivanje testova, priprema testove i uputstvo za ocenjivanje testova za srednje škole, koordinira radnim grupama za izradu recenzija i ocenjivanja ispitnih materijala, itd.Možda za vas, poštovane kolege iz Ministarstva, ovo izgleda izgleda preterano čitati odredbe zakona koji ste vi napisali, ali za javnost je važno da se to zna, da se čuje, da bi se stekao uvid u ono u što Ministarstvo radi i šta će raditi centar za ispite. Na osnovu onog što sam pročitao, naravno prosvetni radnici će biti detaljno upoznati sa tim, centar za ispite će imati veliki obim poslova, ali strašno važnih poslova, od male i velike mature, pripreme i mnogo stvari vezano za sve ono što čini naš deo obrazovnog sistema obrazovnog sistema i na različitim nivoima, na nivou završetka osnovnog obrazovanja i na nivou srednjeg obrazovanja će imati mogućnost da zajedno sa drugima predloži kvalitetna rešenja koja unapređuju izborni proces.Pominjem stalno unapređuje izborni proces. Zašto? Zato što sam u ova četiri predloga zakona, odnosno zakona o izmenama i dopunama četiri zakona i o predškolskom i osnovnom i srednjem obrazovanju i osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poštovane koleginice i kolege, video puno vrlo konkretnih predloga kojima se unapređuje obrazovni sistem.Znači, kao što sam rekao, promtno reaguje na probleme. To je dobro, zato što moramo voditi računa o svemu onome sa čime se suočavamo. Jednostavno, da smo u situaciji da reagujemo.Drago mi je što je Ministarstvo predvidelo formiranje obrazovno-naučih centara. Evo, citiraću ovaj član, kratak je: „Radi obavljanja poslova podizanja kvaliteta obrazovnih, naučnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih projekata i programa i njihove dostupnosti korisnicima, Vlada može da osnuje obrazovno-naučni centar u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe.“ Mislim da je to dobro. Obrazovno-naučni centri treba da dobiju mogućnost da zajedno sa sistemom obrazovanja unapređuju izborni proces.Da li će se oni raditi sa nastavnicima, sa đacima, izvoditi posebne programe, to je već stvar i strateškog dogovora, po meni, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da li će raditi sa nastavnicima sa stanovišta kopetencija koje poseduju, izvođenje određenih programa ili nešto treće, uvek ima u prosveti šta da se radi za one koji žele da unaprede izborni sistem.Pre nego što pređem na ostale stvari koje su deo izmene i dopune ovog zakona, želim da kažem nekoliko reči o stvarima o kojima smo govorili danas, a to je himna. Drago mi je što Ministarstvo izmenama i dopunama ovog zakona utvrđuje kao obavezu obrazovnih institucija da 1. septembra izvode, citiram – himnu Republike Srbije.Znači, gospodine ministre, danas kada ste odgovorili na na komentar jednog poslanika, dobro ste rekli – dobro bi bilo da neki pročitaju zakon. Ovo je himna Republike Srbije, bez da se ulazi u analizu sadržaja komponenti. Slušajte, kada bi počeli analizirati himnu bilo koje zemlje,

na izlaganje kolege, da mi ovde narodni poslanici smo u situaciji četiri puta godišnje, najmanje četiri puta godišnje da čujemo himnu. I sada, kada čujete poslanika Narodne skupštine Republike Srbije da dovodi u pitanje da se himna jedanput godišnje na početku školske godine učini dostupnim đacima kao deo državnog simbola, onda stvarno morate da postavite sebi pitanje da li je to logično, da ne upotrebim neku drugu reč.Jer, mi u Narodnoj skupštini na početku i završetku svakog zasedanja, a imamo ih dva, smo u situaciji da čujemo himnu, i pored toga poslanik u toku jednog mandata od četiri godine desetak puta, plus kada predsednik Republike polaže zakletvu, plus kada Vlada polaže zakletvu i plus kada predsednik Narodne skupštine može doneti odluku u posebnim situacijama da se intonira himna. Onda dovoditi u pitanje jedanput jedanput godišnje na početku školske godine kao deo državnih obeležja da se čuje himna, stvarno to nije logično. Za svakog čoveka koji je državljanin Republike Srbije, bez obzira kojoj veri, naciji pripada, bez obzira na njegovo opredeljenje stranačko ili neko drugo, potpuno je nelogično da postavi bilo koju vrstu pitanja da li nam to treba.Mislim da je dobro što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predvidelo i ova druga rešenja. Zbog kratkoće vremena ću pomenuti samo neka. Drago mi je što je, primera radi, u predškolskom obrazovanju data mogućnost predškolskim ustanovama da mogu učiti deca, tj. fakultativno data im je mogućnost vezano za strani jezik.Inače, javnost manje zna, mi smo kao država jezički vrlo kompetentni, kod nas se uči strani jezik od prvog razreda osnovne škole, drugi jezik od petog. Imate zemlje članice EU gde nemamo tu situaciju. nemamo tu situaciju. Toliko o tome, čisto da se zna. Drago mi je što i deca u predškolskim ustanovama imaju mogućnost, a da li će oni tu mogućnost iskoristiti ili ne, to je već drugo pitanje.Mislim da je dobro i rešenje koje ste predvideli u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, da se obrazovno vaspitni rad od petog do osmog razreda može organizovati u kombinovanom odeljenju. Ja znam, nastavnici će odmah reći – pa, čekajte, a zaposleni? Ali, mi svi u Srbiji imamo jedan problem, a taj problem se zove demografija. Taj problem se zove broj đaka u nekim, ne samo isturenim odeljenjima, nego i u nekim naseljenim mestima koja zbog demografske situacije, nažalost, nemaju onoliko učenika koliko bi trebalo. Mi stvarno moramo da razgovaramo ozbiljno o tim problemima.Ovo je rešenje, bar ga ja tako shvatam, koje je napravljeno za đake, za učenike, za njihovo znanje, za unapređenje njihovog znanja. Da ne govorim o nekim drugim stvarima, jer može se neko osetiti prozvanim, ali dobro je da se prave rešenja za đake, jer, na kraju krajeva, da nije njih ovaj obrazovni sistem ne bi postojao.Mislim da je dobro i rešenje koje ste predvideli, takođe u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi, da završni ispit učenik osmog razreda polaže na jeziku kojim je ostvario obrazovno-vaspitni rad. Izuzetno taj učenik, može na zahtev roditelja, može da polaže na drugom jeziku, ako je to u najboljem interesu učenika. učenika. Stalno pominjem ovaj najbolji interes učenika, jer to u stvari govori o celoj koncepciji Ministarstva prosvete, u celom ovom periodu, da stalno unapređuje obrazovni sistem, vodeći računa o vodeći računa o đacima i o onome što njima treba.Video sam i rešenje kojima se, kako bih rekao ovo, vodi računa i o odgovornosti direktora, upotrebiću samo tu reč, da ne ulazim u sadržaj i direktori škola i mi, koji smo čitali ovaj zakon, znamo šta to znači. Mislim, da je dobro što je i Zakon o prosvetnoj inspekciji, na dnevnom redu. Razgovarao sam sa kolegama, iz Ministarstva, generalno mi imamo malo prosvetnih inspektora, otprilike na lokalu 80, u pokrajini 50 do 55, u ministarstvu 25, to je stvarno malo za obrazovni sistem od 1.800 škola i koliko ima nastavnika i ostalih. Sada prosvetna inspekcija dobija i nove obaveze vezano i za dualno obrazovanje, vezano i za nauku, mislim da o tom stvarima moramo voditi računa. Sjajna je stvar što prosvetna inspekcija radi na način da sve, kako bi rekao, putem sredstava digitalne komunikacije daje mogućnost svim obrazovnim institucijama da znaju šta je plan rada za sledeću godinu i šta će se raditi, ali objektivno broj ljudi koji to radi je mali za sve ono što obrazovni sistem Republike Srbije jeste.Zbog kratkoće vremena, ali srećom tu su moje koleginice i kolege, koje će, takođe govoriti, dozvolite mi da kažem samo bukvalno dve rečenice, vezano za ovaj Predlog zakona o inovacionom delatnosti.Mislim da je reč o strašno važnom zakonu. Ja sam na početku svog izlaganja, negde pomenuo inovacije, njihovoj značaja u privredi sa osnovnim ciljem podsticaja privrednog i društvenog razvoja. Ako ne budemo imali inovacije, ne možemo unaprediti našu privredu i povećati razvoj, inače će to biti naravno kupovina tuđih znanja. Uvek je bolje uložiti u svoje znanje, pa doći do rezultata koje možemo mi primeniti, nego se oslanjati na druge, jer sve što budemo nabavljali od drugog, naravno to će imati svoju cenu.Mislim da obrazovni sistem Republike Srbije ima svoje vrednosti, da obrazovni sistem Republike Srbije ima i kompetentne ljude koji rade i Ministarstvo je na raspolaganju, to se videlo u protekle dve godine. zadatak Ministarstva je da preduzme sve one mere koje će unaprediti obrazovni sistem.Poštovane koleginice i kolege, izmene i dopune ovih zakona sadrže puno stvari koje su važne za obrazovni sistem, ja sam pomenuo samo

dobro je da Ministarstvo nastavi ovako da radi, bez obzira ko vodi ministarstvo, da ne bi to shvatili bilo ko, kada govorim o svom kolegi i prijatelju, gospodinu Ružiću, način na koji ministarstvo radi, kao sada, kada stavi u javnost i na uvid sve ono što radi sa mogućnošću da, kako bi rekao, i da vidi i da učestvuje, je nešto što Srbiji treba, ne da se uvek počinje iz početka nego da se nastavi, jer je obrazovanje proces koji ne počinje od juče i prekjuče. Ako želimo da ga unapredimo, moramo da stalno radimo na unapređenju obrazovanja i stalno da inoviramo obrazovanje i zato je dobro što Ministarstvo radi na ovaj način, daje mogućnost svima nama koji želimo dobro da obrazovni sistem bude unapređen, da imamo kvalitetno znanje da to i učinimo.Mi ćemo, u svakom slučaju, u danu za glasanje, glasati za ceo ovaj set zakona, iz oblasti prosvete, kao i drugih, ali o tim drugim zakonima će govoriti moje koleginice i kolege. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Obradoviću.Sledeći je narodni poslanik Miloš Terzić. Izvolite.

uvaženi ministre, sa saradnicima, danas govorimo o Predlogu zakona o inovacionoj delatnosti, kao i o setu zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i na dnevnom redu, takođe imamo jedan izuzetno važan sistemski zakon, Zakon o kulturnom nasleđu i na kraju, ali svakako ne manje bitan Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima, koji su proistekli iz dogovornog, u međustranačkom dijalogu, sa ciljem unapređenja izbornih uslova za naredne izbore.Predloženim izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, produžava se uređivanje i način finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, sa ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnog medijskog servisa.Naš zadatak, kao narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jeste da kroz donošenje kvalitetnih zakonskih rešenja, doprinosimo daljem napretku i razvoju Republike Srbije u svim sferama društvenog života, a posebno u oblastima u kojima danas diskutujemo i svakako da dalji rad na osnaživanju Srbije, za nas predstavlja prioritet.Moram, pre svega da istaknem da je za vreme vladavine bivšeg režima, koji je oličen kroz političko delovanje Đilasa, Tadića, Jeremića, Srbija bila ponižena, uništena, osramoćena i onemogućena da vodi jednu razvojnu politiku, da štiti svoje srpske državne i nacionalne interese, da brani svoju kulturno nasleđe i svoj kulturni identitet. Srbija je dakle tada bila zemlja neuspeha i nacionalnog posrnuća.Danas smo uspeli da zahvaljujući ozbiljnoj i odgovornoj politici SNS, a pre svega predsednika, Aleksandra Vučića dovedemo do toga da Srbija bude prepoznata kao zemlja pobednika. Srbija je danas prepoznata u svetu kao zemlja koja ima najbrže rastuću ekonomiju u Evropi, stabilan kurs dinara, stopa nezaposlenosti u Srbiji je na istorijskom minimumu, najviše investicija dolazi upravo u Srbiju u odnosu na sve zemlje regiona, što garantuje za naše građane i bolji životni standard, dakle, da im omogućimo to što zaista zaslužuju, ali i otvaranje novih radnih mesta.Na taj način uspeli smo da stvorimo zdravu perspektivu za mlade ljude, da ojačamo naš obrazovni sistem, da se ponosimo danas svojom vojskom, da se naše kulturne institucije obnavljaju i grade. Nastavićemo da vodimo jednu takvu razvojnu politiku, reformišući sistem naravno u skladu sa našim državnim i nacionalnim interesima, nikako u skladu sa interesima tajkuna, što je bio slučaj za vreme bivše vlasti i bivšeg režima.Zato danas možemo da govorimo o jednoj izuzetno važnoj oblasti, kao što je oblast inovacione delatnosti i o rezultatima koje država u toj oblasti je postigla u prethodnom periodu. Naravno, cilj nam je da kroz izmene i dopune Zakona o inovacionoj delatnosti uklonimo sve prepreke na koje smo do sada nailazili u toj oblasti i da se ukloni detaljna regulacija, određena kruta rešenja. Svi smo ovde svedoci koliko brzo napreduju procesi u oblasti inovacionih delatnosti.Cilj nam je da usmerimo inovacioni sistem prema istraživanjima kako bismo u konačnici dobili finalne inovativne proizvode što će svakako doprineti daljem ekonomskom i društvenom razvoju Republike Srbije. U svetu je uveliko započela četvrta industrijska revolucija i SNS želi da se Srbija dobro pozicionira u svetu novih tehnologija i zato je tehnološki iskorak i modernizacija jedan od prvih prioriteta Vlade Republike Srbije, jer tu vidimo i prepoznajemo našu šansu koju smo u prethodnom periodu dobro i koristili. To jasno kažu i podaci, da je na primer 2012. godine, izvoz naših IT usluga iznosio oko 400 miliona evra, a 2021. godine izvoz naših IT usluga iznosi milijardu i po evra. Kreativne industrije, ekonomije, znanje, inovacije, za našu zemlju predstavljaju ogroman potencijal i na tome se bazira imidž Srbije.S tim u vezi ponosni smo na to što će Srbija 2030. godine imati ukupno šest naučno-tehnoloških parkova, gde ćemo pored postojećih naučno-tehnoloških parkova koje smo izgradili u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Čačku imati dva nova naučno-tehnološka parka u Kragujevcu i u Kruševcu i ovi parkovi i regionalni centri predstavljaće, da kažemo centre razvoja novih tehnologija i siguran sam motore razvoja srpske ekonomije.To je dobar primer razvojne politike koja je vođena u prethodnom periodu, jer to objedinjuje obrazovanje, inovativnost i digitalnu transformaciju, uz kvalitetnu infrastrukturu.Kada govorimo o zakonima iz oblasti obrazovanja, možemo slobodno da istaknemo da istaknemo da SNS, oblast obrazovanja i nauke prepoznaje kao stratešku osnovu razvoja i napretka naše zemlje, pre svega zbog izazova koji nas očekuju u budućnosti, dakle novo sagrađene i rekonstruisane škole, predškolske ustanove, univerzitetski kampusi i poboljšanje uslova rada u našim obrazovnim institucijama predstavljaju dobar zalog za budućnost, a sve to radimo, jačamo naš školski sistem, jačamo našu privredu, samim tim i naše ekonomske prilike, kako bismo postigli to da mladi ljudi vide budućnost u Srbiji, da svoju budućnost grade ovde, ali i da se potrudimo da sve one koji su otišli prethodnih decenija iz Srbije da se potrudimo da te ljude u Srbiju vratimo.S tim u vezi, moram kao pozitivan primer da istaknem program dualnog obrazovanja. Zaista smatram da je to dobar program i dobar put. Donošenjem zakonske regulative na nivou srednjeg obrazovanja Zakonom o dualnom obrazovanju, Srbija je, u regionu, slobodno možemo da kažemo, postala lider unapređenja kvaliteta u oblasti obrazovanja. Već sada u tom sistemu dualnog obrazovanja imamo oko 10.000 učenika i oko 880 kompanija.Cilj nam je da i u budućnosti omogućimo da naši učenici kroz kvalitetan rad u našem školskom sistemu postižu ozbiljne i dobre rezultate, kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu, na takmičenjima i u regionu i u svetu, i da jednog dana adekvatno od strane države za takve rezultate i takve uspehe koje uspehe koje postižu u ime države budu i nagrađeni.Upravo zbog toga, SNS želi da nastavi sa, da kažem, hitnom modernizacijom i unapređenjem rada školskog sistema na svim nivoima, od predškolskih ustanova do fakulteta i naučnih instituta.Danas, takođe na dnevnom redu imamo i jedan izuzetno važan sistemski zakon, to je Predlog Zakona o kulturnom nasleđu i na taj način dokazujemo našu posvećenost u očuvanju

gde se na jedan celovit način utvrđuje pravac delovanja naše kulturne politike.Već sam jednom prilikom rekao i ponoviću to i sada, zaista smatram da će Zakon o zaštiti ćirilice, Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa svetog manastira „Hilandar“, Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca, podizanje spomenika Stefanu Nemanji, završetak izgradnje Hrama Svetog Save, intoniranje himne početkom škole, da će sve to jednog dana ostati, slobodno možemo da kažemo večni legat

Zakona o kulturnom nasleđu dokazujemo da je očuvanje naše kulture, jedan od naših nacionalnih prioriteta. Ovakav zakon donosimo jer bogatstvo našeg kulturnog nasleđa moramo da sačuvamo. Dakle, ono što je materijalno da sačuvamo od zuba vremena, a ono što je nematerijalno da ljubomorno čuvamo i da to prenosimo budućim generacijama.Na ovaj način sistemski ćemo brinuti o srpskom kulturnom nasleđu i našem prostoru koji se ne podudara sa našim državnim granicama, ali to je jednostavno i naše pravo i naša obaveza, jer srpski kulturni prostor povezuju nosioci srpskog kulturnog identiteta ma gde se oni nalazili. Zato je izuzetno važna sinergija između prosvete i aktivnosti u sferi kulture.Moram da napomenem da je Zakon o kulturnom nasleđu posebno važan u kontekstu borbe za očuvanje našeg kulturnog nasleđa, naših crkava i naših manastira na Kosovu i Metohiji, jer naše crkve, naši manastiri, naši kulturni spomenici, naša baština na Kosovu i Metohiji predstavlja trenutno najugroženije kulturno nasleđe u Evropi i naša je dužnost da se borimo za očuvanje našeg kulturnog nasleđa i našeg kulturnog identiteta posebno na Kosovu i Metohiji, jer upravo kulturno nasleđe i kulturni identitet predstavljaju sponu između nas, naših predaka i budućih pokolenja i od te borbe jednostavno nikada ne smemo da odustanemo, jer to može biti fatalno za naš narod.Svaki pokušaj prisvajanja ili otimanja našeg kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, predstavljaće iglu u našem oku. Zato smo obavezni da brinemo o našem nasleđu, o našim crkvama, o našim manastirima, jer oni predstavljaju sidro i krst našeg nacionalnog identiteta.U toj identitetskoj borbi moramo da pobedimo po svaku cenu,

u obavezi smo da o ugroženosti našeg kulturnog nasleđa obaveštavamo i međunarodnu zajednicu i da tražimo zaštitu.U prethodnom periodu realizovali smo zaista važne projekte iz oblasti kulture, kao što je digitalizacija našeg kulturnog nasleđa, promocija, našeg kulturnog nasleđa na međunarodnom nivou i moram da istaknem program iz 2019. godine, a to je pretraživač kulturnog gde je moguće pronaći digitalizovane fondove našeg nasleđa i to je svakako najjeftiniji i najbrži način da se naše kulturno nasleđe poveže kroz mrežu kulturnih institucija i ustanova kulture u matici i rasejanju.Kada govorimo o projektu Kreativna Evropa, smatram da je potrebno da se još snažnije borimo i za to da promovišemo naše kulturno nasleđe na međunarodnom nivou, a svakako da će novi ciklus ovog Kreativna Evropa, omogućiti da naše kulturno nasleđe predstavljamo i drugima u svetu, a to je posebno važno kroz saradnju sa zemljama Evropa, koje su članice UNESKA, naravno u konteksu očuvanja, opet kažem našeg kulturnog nasleđa na KiM.Smatram KiM.Smatram da smo dokazali u prethodnom periodu, identitet, i društveno materijalni progres i tehnološki progres, mogu da idu zajedno, i to je politika koju ćemo nastaviti da vodimo i u budućnosti za dobrobit države i države i društva u celini.Slobodno možemo da kažemo da je progres sa nacionalnim predznakom novi srpski kod i da zakon o kulturnom nasleđu, predstavlja krunu tog procesa.Što se tiče izmena i dopuna zakona o elektronskim medijima, izmena i dopuna zakona o javnim i medijskim servisima, oni su proizvod međustranačkog dijaloga, odnosno onoga što je dogovoreno međustranačkog dijaloga i završnog dokumenta koji ima ukupno 16 tačaka, kojima su predviđene mere za unapređenje izbornog procesa, a koje se odnose na objavljivanje tarifa za političko oglašavanje u vezi ograničenja za javne funkcionere tokom kampanje, naravno i što se tiče obaveza javnih medijskih servisa u vezi uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata i kandidata na izborima, sa ciljem obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama i to kroz organizaciju radijskih, televizijskih duela kako bi se raspravila aktuelna politička pitanja u izbornoj kampanji.Dakle, što se tiče izbornih uslova, omogućili smo da oni budu nikada bolji i to zaslugom SNS, i ako je iko unapredio uslove u Srbiji, to je upravo SNS, i izborni uslovi su za poželeti za svakoga ko ima plan, program, politiku i sve ono što poseduje naša stranka.Dobila je sada mogućnost i ova vanparlamentarna opozicija koju niko u svetu nema, a to je da imaju svoje predstavnike i u Republičkoj izbornoj komisiji i u Nadzornom telu za kontrolu medija. Izborni cenzus ostao je 3% kako bi što više stranka, koji imaju, naravno, plan i program i politiku i koji se za to ne bore na ulici da uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Dakle, uslovi nikada nisu bili bolji i to je jedina činjenica.Međutim, od samog početka međustranačkog dijaloga, jasno je da ovaj deo opozicije koji je okupljen oko Dragana Đilasa da njih uopšte nisu zanimali izborni uslovi, njih je zanimalo to da se formira nekakva prelazna Vlada, da imaju punu kontrolu u medijima, odnosno da ih stranci dovedu na vlast bez izbora, jer su svesni da ih narod, jednostavno, neće, jer vrlo dobro pamti narod kako su Đilas, Tadić i Jeremić, ekonomski, a i politički uništavali našu da je deo opozicije koji je okupljen oko Dragana Đilasa, da su se opredelili isključivo za politiku mržnje, za politiku pretnji i za politiku nasilja, pa smo imali i bili svedoci prethodnih dana, da su perijanice te lažne drugosrbijanske elite, tu mislim konkretno na Gorana Markovića, pretili predsedniku Aleksandru Vučiću streljanjem. To dokazuje da u nedostatku svake politike da se radi samo o ogoljenoj mržnji đilasovaca u odnosu na svakog ko ne misli kao oni.Sada oni.Sada je svima jasno da je njihov jedini cilj da na silu nekakvim obojenim revolucijama, nasiljem pokušaju da dođu na vlast kako bi mogli da sprovode sva ona nedela koja su sprovodili i do 2012. godine, na veliku žalost građana Republike Srbije.Srpska napredna stranka je dobila poverenje građana Srbije 2012. godine i mi smo samo mogli da poželimo ovakve izborne uslove kakvi danas postoje. Dakle, SNS je tada dobila poverenje da upravljamo ovom zemljom i mi nismo tada kukali na izborne uslove i nismo pozivali na to da se Srbiji uvedu sankcije, nikome nismo ograničavali pravo na slobodu kretanja, nismo prebijali nedužne građane kao što to rade danas ovi đilasovci, već smo se kandidovali planom, programom, politikom. Upravo zbog toga SNS ima uporište u narodu kako tada, tako i sada. Siguran sam da će građani baš iz tog razloga dati neprikosnovenu na sledećim izborima SNS.Dakle, naša poruka će uvek biti ista, a to je da će se građani uvek pitati i na ovim i na sledećim izborima ko će činiti novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije i isti ti građani koji očima ne mogu da gledaju Đilasa, Tadića i Jeremića, jer se sećaju dobro njihove lopovske i izdajničke politike i mogu slobodno da kažem da ne postoje ti izborni uslovi koji od lopova izdajnika mogu da naprave pobednike.Za kraj mog današnjeg izlaganja hoću da kažem da smatram da su izuzetno važni zakoni danas pred nama da bi Srbija ostvarila sve svoje potencijale kroz inovativne aktivnosti i još više moramo da pokrenemo svu našu pokretačku energiju kako bismo nastavili sa ekonomskim napretkom i razvojem.Naš zadatak je da u narednom periodu tu energiju naših ljudi usmerimo na učenje, rad, proizvodnju, uz očuvanje, naravno, naših državnih i nacionalnih interesa, potrudićemo se da energija naših ljudi bude usmerena na dinamične, inovativne, realne projekte u oblastima inovacija, kao i svim drugim oblastima o kojima danas diskutujemo i uz sve to, čuvaćemo i boriti se za naše kulturno nasleđe i naš kulturni identitet.Srpska napredna stranka okuplja ogroman broj ljudi koji veruju u snažnu Srbiju i sa planom „Srbije 2030“ izlazimo pred građane Srbije, jer želimo da zajedno sa njima stvaramo još uspešniju i još snažniju Srbiju.Smatram da će predložena zakonska rešenja o kojima danas raspravljamo doprineti da ostvarimo najbolje rezultate u svim navedenim oblastima i siguran sam da to građani dobro čitaju i vrlo dobro razumeju.U danu za glasanje, zajedno sa kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću predložene zakone koje danas imamo na dnevnom redu.Hvala. Zahvaljujem, gospodinu Terziću.Sada prelazimo na listu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani prvi potpredsedniče Vlade,

kulture.Međutim, ono što hoću u svom govoru posebno da istaknem, jeste da nas građanke i građani nisu poslali ovde da podele koje postoje u društvu da ih pospešujemo, već da nađemo najmanji zajednički sadržalac u našim politikama da bi rešili realne probleme koje postoje u životu svih građanki i građana.Bilo kakav vatreni govor da ovde i ja i bilo ko od nas održi, to neće rešiti nijedan životni problem nijednog građanina. Mi smo ovde došli da u konstruktivnom razgovoru rešavamo probleme, samim tim što smo pripadnici različitih političkih opcija, to je dokaz da ne razmišljamo isto i to je dokaz to je dokaz političkog pluralizma i suštinske demokratije koje naše društvo baštini.Međutim, Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka ne vodi politiku stavljanja prsta u oko bilo kome, i ako se ne slažemo to možemo argumentovano na jedan demokratski i primeren način da istaknemo, a ne na bilo koji način da vređamo emocije bilo da se radi o manjinskim ili o većinskom narodu.Ono što ja da istaknem kroz tu politiku dijaloga, rešili smo neke probleme koji su bili skoro nezamislivi da mogu da se reše kao što su kolege pre mene istakli, problem islamske veronauke, problem akreditacije Internacionalnog univerziteta i mislim da je to put kojim treba da idemo. Znači, dijalog, da vidimo šta je otvoreno pitanje, šta je problem, a ne ovde da stavljamo so na ranu i da jedni drugima stavljamo prst u oko. Mislim da je to politika prošlosti i da građani to prepoznaju.Ono što hoću da iskoristim jeste priliku da je potpredsednica Vlade Maja Gojković danas sa nama, da se zahvalim za posetu u opštini Prijepolje i da posebno istaknem da biblioteke u Prijepolju i u Sjenici nemaju adekvatne uslove za rad, biblioteka u Sjenici funkcioniše, otprilike na 45 kvadrata, najstarija ustanova kulture u Prijepolju, matična biblioteka "Vuk Karadžić", funkcioniše, nema svoje prostorije i to je nešto što u narednom periodu moramo da rešimo. Ja očekujem da to bude jedan od prioriteta Molim vas da na to posebno obratite pažnju.Ono što hoću da iskoristim kada je u pitanju prvi potpredsednik Vlade, jeste da podsetim na slučaju, vrlo smo često razgovarali i želim da vam se zahvalim na svim koracima koje ste preduzeli kada su u pitanju profesori Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gospodin Fadil Škrijelj i Mersudin Mulić, oni su drugostepenim rešenjem vraćeni na posao, međutim rektor odbija da to implementira. Znači, mi nemamo još uvek, koliko sam ja obavešten, rešenje tog problema. Ja vas molim da snagom svog autoriteta vi učinite sve što je u vašoj moći da se ta da se ta diskriminacija prema tim univerzitetskim profesorima razreši.Ono što na kraju hoću da istaknem jeste da me posebno raduju sporazumi koji su danas potpisani u Tirani, a tiču se inicijative „Otvoreni Balkan“. Mislim da je to jako dobra inicijativa koju moramo svi da podržimo, a ona se, u suštini tiče realpolitike. Šta znači „Otvoreni Balkan“ za jednu građanku i građanina u Sjenici i u Prijepolju? To znači da ćemo dobiti novo tržište za sjenički sir, za mesne prerađevine iz Sjenice, za malinu koju uzgajamo u Prijepolju, a imamo problem tržišta. E, to je „Otvoreni Balkan“, jer vrlo često građani te neke velike političke diplomatske ideje ne mogu da shvate šta to znači za njih pojedinačno. To znači da ćemo imati novo tržište, da ćemo moći da ono ono što radimo u svojim njivama, u svojim atarima, da ćemo moći da prodamo i da zaradimo za svoj život i za svoju porodicu.Hvala.

ovaj Predlog zakona o osnovama obrazovanja, dolazimo do možda i ključne uloge zbog čega smo ovde kao predstavnici nacionalnih manjina, a to je da prenesemo glas našeg naroda.Kada razmatramo ovaj predlog zakona želim da se osvrnem na konkretno Zakon o osnovama obrazovanja i to najviše na jedan, po nama, problematičan član, a to je uvođenje obaveznog intoniranja himne.Ja znam da ćete vi ovu temu iskoristiti da na razne načine predstavite nas, predstavite Bošnjake i Albance kao neprijatelje Srbije. Znam i da vam je to potrebno da bi skrenuli pažnju sa nekih gorućih problema u društvu i problema za koje je odgovorna vaša vlast. Znam i da ćete svaku kritiku pokušati da predstavite kao napad na državu Srbiju i na čitav srpski narod. To stalno radite. Radili ste to jutros nakon obraćanja kolege Kamberija.Mi u tome nećemo učestvovati. Nećemo davati doprinos toj predstavi, jer u ovom parlamentu argumenti su davno prestali da važe.Mi danas živimo u društvu u kome argument nema nikakav značaj i da svaki argument koji je iznesen na konstruktivni način na mestu kao što je parlament bude suočen sa cunamijem optužbi, kvalifikacija, etiketiranja i na kraju se završi ličnim kvalifikacijama, ličnim uvredama i vašim poistovećivanjem sa čitavom državom i čitavim srpskim narodom.U

li ste pre toga razmišljali da se osećaj pripadnosti bošnjačkog naroda Republici Srbiji možda ugrožava svakodnevnim veličanjem i najavama novih genocida,

Za razliku od vas, ja poštujem međunarodne presude i za razliku od vas, Ratko Mladić je za mene zločinac kojem je presuđeno pravosnažnom presudom u Haškom tribunalu za genocid nad Bošnjacima.(Aleksandar

možda da na nju negativno utiče i svakodnevno negiranje bošnjačkog identiteta i bosanskog kao maternjeg jezika Bošnjaka? To je nešto što se ne liči obaveznim intoniranjem himne u školama.Da li ste možda razmišljali da pripadnost albanskog naroda Republici Srbiji možda ugrožava činjenica da osuđenog haškog zločinca dovodite Vladinim avionom sa robije u Hagu i to direktno na Vojnu akademiju kako bi budućim oficirima možda preneo iskustva kako počiniti etničko čišćenje? To su stvari o kojima treba da razmišljate kada govorite o osećaju pripadnosti Republici Srbiji.Da

sa kojom se suočavaju porodice mladića Ernada Bakana, Fahrudina Skarepa i Fahrudina Mavrića?Ernad Bakan je naš student, mladić koji je poginuo u Beogradu na pešačkom prelazu. Za njega nema pravde u ovoj zemlji.

koja se zove „Hronologija zla i neizvesnosti“. U njoj su opisani na 900 strana zločini, progoni i maltretiranja Bošnjaka Sandžaka od strane policije i Vojske Republike Srbije.U

ne dozvoljavate da ja slobodno izrazim svoj politički stav, da slobodno zastupam narod koji me je ovde birao, da vam kažem šta je vaša obaveza.Unapređenje nacionalnog identiteta Bošnjaka i Albanaca pod vašom vlašću, pod ovom Vladom je postao veoma opasan poduhvat.Država se pod vašom Vladom pobrinula da Javni servis nesmetano i nekažnjeno negira postojanje bosanskog jezika kao osnovnog elementa bošnjačkog naroda, kršeći Ustav, kršeći zakone ove zemlje, kršeći Međunarodnu konvenciju, Evropsku povelju o regionalnim manjinskim jezicima.O kakvom unapređenju identiteta mi govorimo? Tako što ćemo bošnjačkoj i albanskoj deci uvesti obavezu intoniranja himne „Bože pravde“? A doći ćemo i do himne, ako mi dozvolite.

ali ne u celom, u jednom manjem delu jednog grada koji se zove Novi Pazar postoji negovanje nacističkih tradicija. Tamo se ovakvi zakunu, a reklamiram član 107. i 108, na borbu protiv fašizma ispod ploče Aćif edfendije, koga je Hitler odlikovao „Gvozdenim krstom“ i mi danas slušamo propoved čoveka koji zastupa Aćif efendiju, koji je bio Albanac i koji se zalagao da se Novi Pazar priključi velikoj Albaniji, koji uopšte nije bio Bošnjak.Dame

Srba ima više 57.000 u odnosu na 1931. godinu. Katolika ima taman koliko ih je bilo i 1931. godine. U odnosu na 1991. godinu, 2013. godine, po njihovim popisima,

više ne živi u Bosni ili nije više živ, a svaki 16. nažalost, a i samo svaki 16. musliman, odnosno Bošnjak. Zato ja tvrdim da je genocida bilo u Bosni i Hercegovini i zato tvrdim da krivica Mladića ili nevinost Orića nije dokazana, to je samo dokaz političke pripadnosti pravosuđa, odnosno instruisanja tog pravosuđa koji je to osudio. Genocid jeste bio, ali nad Srbima i nad istinom. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, kada gospoda iz SDA govore o etničkom čišćenju, jedini koji su doživeli etničko čišćenje na prostoru Kosova i Metohije su Srbi i to posle 10. juna i to građani dobro znaju, posle 10. juna 1999. godine, odnosno nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma.Mi iskazujemo pijetet prema svim žrtvama, ali isto tako i mi želimo da znamo ko je odsekao glavu ocu Haritonu u Prizrenu, ko je ubio decu dok su se kupala na Bistrici u Goraždevcu, ko je ubio porodicu Šutaković, što je pominjao i predsednik države kada smo govorili ovde u ovom domu o izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju?Ne vidim da iko pravi problem kada se u drugim zemljama Evrope obeležavaju važni događaji tih zemalja i kada takvim događajima prisustvuju deca i srpska deca i Bošnjaci i njihova deca. Tada se ne pravi problem. Taj problem se pravi samo i isključivo u Srbiji.Osvojili su 0,5% na izborima i daju sebi za pravo da nas ovde prevaspitavaju. Pri tome su pre mesec, mesec i po dana išli kod Aljbina Kurtija na noge u Prištinu i time prekršili Ustav Republike Srbije. Ne znam da li bi sve ovo radili da je Sulejman Ugljanin opet ministar u Vladi, verovatno ne bi, ali kada je Sulejman Ugljanin u Vladi, kada ima fotelju, onda je Srbija majka. Kada Sulejman Ugljanin nije u Vladi, onda im je Srbija maćeha.Mi smo danas od poslanika iz njihove poslaničke grupe čuli da je Srbija, odnosno da su Srbi nacisti, što je zaista nedopustivo. Srbi su stradali tokom Drugog svetskog rata od balističkih pokreta na Kosovu i Metohiji. I onda neko ovde sebi daje za pravo da takve kvalifikacije iznosi, takve monstruozne laži.Srbija neće, jednostavno, to svima neka bude jasno, da odustane od borbe za svoje državne i nacionalne interese i kao što sam rekao, borićemo se i za našu kulturu i za naš identitet, naravno, uz poštovanje i drugih naroda koji žive u ovoj zemlji. Hvala.

osećam potrebu da ovde ovog trenutka reagujem na sve ovo što se događa.Odlika junaka, odlika Bošnjaka nije

Izdrži i da čuješ protivargument. To je ono što se zove politika populizma. To je ono zbog čega sam ja jutros govorio o himni i zloupotrebi osećanja običnih ljudi.Istini za volju,

Birali su i najveća izlaznost na tom referendumu bila je u onim opštinama u kojima su oni bili na vlasti.Ono što jeste istina, takođe, da ovi slučajevi koji su spominjani takođe imaju svoju različitu percepciju. Ono što smo mi radili kao Bošnjaci jeste da se kroz institucije sistema rešavaju ti problemi, da ako imamo, kao što je rekao Samir Tandir, različite stavove, onda ćemo ih rešavati tamo gde je za to mesto – u parlamentu, u institucijama sistema, na biralištima, a nećemo dovoditi u zaista tešku situaciju nikoga, posebno ne svoj narod koji nas je poslao ovde da se borimo za njegov interes.Ono što jeste istina, istina je da se jako puno uradilo. Istina je da su prava Bošnjaka i svih drugih nacionalnih zajednica u ovoj državi, u zakonu, u zakonima, izuzetno visoka, možda su na najvećem nivou u celoj Evropi, ali postoje problemi u implementaciji tih zakonskih rešenja. Oni se rešavaju, oni polako dolaze, evo i ovo oko bosanskoga jezika. Kao profesor bosanskoga jezika kao neko ko u ovoj državi možda ima najviše referenci i najznačajnije se bavi bosanskim jezikom i bošnjačkom književnošću, odgovorno tvrdim da problemi koji su nastajali oko implementacije bosanskog jezika su delom neprofesionalnog odnosa onih koji su delegirali iz Bošnjačkog nacionalnog veća, koji uzgred rečeno, već 30 godina zloupotrebljavaju to veće i, naravno, delova sistema koji je to prihvatio. Ali, evo, i to se pomera.Nisam stigao u onom prvom obraćanju da se zahvalim Ministarstvu na tome što ćemo po prvi put u ovoj državi imati polaganje za licencu izvođenja nastave na bosanskome jeziku, i to baš u tome Novome Pazaru. Dakle, problema ima jako puno i oni se rešavaju. Ti problemi se rešavaju.Dozvolite mi još samo, kratko ću, zbog važnosti teme.Naravno da sve ostalo jeste stvar koju trebamo zajedno rešavati. I pitanje Aćif efendije, ono što jeste istina da on jeste odlikovan, ali ne od Hitlera. Srpski istoričari tvrde da je odlikovan nakon Prvog svetskog rata kao vojnik Osmanske vojske od strane nemačke vojske koja je bila u u zajedničkoj armiji ili zajedničkom dejstvu sa osmanskom vojskom, ne ulazeći u ništa drugo da li je, kako i šta je, ali ovo jeste prosto istorijska činjenica.Takođe, oko zločina, oko genocida, dozvolite da o tome bude reči tamo gde treba da bude, tj. u sudovima, tj. u komisijama koje su zadužene i koje na svaki mogući način trebaju doći da nas dovedu do jedne zajedničke istine koja će olakšati i Srbima i Bošnjacima da krenemo put budućnosti i, naravno, svim ostalim narodima na Balkanu kako bismo našim novim generacijama ostavili dobar prostor da zajedno žive kako su i živeli vekovima naši stari, u dobru, u prosperitetu, u gledanju kako ćemo da omogućimo da svi oni imaju svetlu budućnost u našoj državi i na celom balkanskom prostoru. Hvala. Poštovani narodni poslanici, gospodine potpredsedniče, ustaću sada, premda me kičma malo boli, da kažem.Dakle, 106, 107. i 108. Mi već danima slušamo od narodnog poslanika neistine. On je sad napustio Skupštinu. Dođe, isprovocira.Kada je u pitanju genocid, to nije stvar suda, to je stvar nauke. Nauka je već dokazala šta je to genocid. Ja molim narodne poslanike, pa čak i vezano za teritoriju bivše Jugoslavije, da se o tome informišu.Kada je u pitanju Haški tribunal, svi znamo da je nelegalan i nelegitiman, a ono što se danas dešava, i od ovog narodnog poslanika, je produžetak NATO bombardovanja i mi to vrlo dobro znamo.Dakle, ponoviću još jednom. Genocid mora imati tri radnje, ali ako ima dve, nema onu prvu – nameru, nije genocid. Ponavljam radi građana Republike Srbije. Šta znači namera? Namera nije vezana sa ratom, ali ako nema te namere, ne može biti genocid, bez obzira na broj.Namera se dešava pre rata. Na primer, pre nego što je počeo Drugi svetski rat koliko je, hajde da kažem, hrvatskih političara u to vreme reklo, kazalo da će Srbe počistiti, uništiti njihov jezik, kulturu itd. pre početka rata. Imamo ih hiljade. Dakle, ako nema te namere, a da je pobijeno 100.000, 200.000 nije genocid.Primenimo to na ratove 90-ih godina. Neka mi gospodin koji je nasuprot mene bio nađe jednog srpskog političara u BiH pre početka rata da je izrekao nameru da će Hrvate ili Bošnjake uništiti, očistiti jezik ili pismo. Nađite mi, gospodo. Nećete to naći.Ja ću vam naći za Srbe u Hrvatskoj pre početka rata 360 namera, izreka hrvatskih političara. Na primer, Stipe Mesić 90-te pre početka rata i pre početka višestranačkih izbora, primer vam dajem, u Gospiću u trećem mesecu, kada je držao govor pred 10.000 Hrvata pod 10.000 kišobrana, kaže – kada mi Hrvati dobijemo državu svi Srbi staće pod jedan kišobran. To je ta namera. Takvih imam 360, pa primenite. Da li je „Oluja“ i etničko čišćenja Srba genocid? Dabome da jeste. Nađite mi to za BiH. Nađite mi to kod Srba u Hrvatskoj da li su želeli ikada to učiniti sa Hrvatima? Dabome da nećete.Ovo

Nije ga legalan organ, svi to znamo, osnovao. To je produžetak rata i NATO bombardovanja da bi oni koji su bombardovali našu zemlju opravdali to. Nažalost, to tvrde i neki pojedinci u našoj zemlji, peru biografije. Hajde da budemo direktni.Ja vam zato preporučujem, kada je u pitanju genocid, ima u jednom časopisu zove se „Baština“,

učestvovalo na tom simpozijumu. Danas nijedan američki ozbiljni istoričar neće tvrditi ovo što kolega tvrdi.Mogao sam vam doneti koliko hoćete literature, čak i nemačke.

Zahvaljujem, gospodinu Atlagiću.Završavamo krug replika i prelazimo na listu.Narodni poslanik Nebojša Bakarec ima reč. Izvolite. predsedavajući, poštovani ministri, poštovana gospođo ministar, poštovani saradnici, poštovani građani, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, prvo bih morao da kažem, evo čuli smo, samo jednu stvar ovde.Poštovani predsedavajući, jedan poslanik je rekao da mi želimo, mi svi, dakle ova Skupština, da predstavimo Bošnjake i Albance kao neprijatelje srpskog naroda. naroda. Taj čovek očigledno ne zna u kom svetu živi, ne zna šta se danas događa, a da ga demantujem neću ja. Demantovao ga je predsednik Vučić, jer je danas, da kažem, sa vrhovnim i vrhunskim Albancem potpisao šest prijateljskih sporazuma, čime su jedan prema drugom pokazali i, naravno prema predsedniku Severne Makedonije, ukazali vrhunsko poštovanje.Prema tome, Srbi su jedan od najtolerantnijih naroda u svetu i mi nikakav problem sa Albancima i sa Bošnjacima nemamo. U Srbiji se manjine, pogotovo Albanci i Bošnjaci, tretiraju po najvišim mogućim evropskim standardima, onako kako se Srbi nikako ne tretiraju u Bosni i Hercegovini, pogotovo ne u Federaciji, i sasvim sigurno ne u onim ekstremnim delovima Raške oblasti gde možda vladaju ovi koje smo čuli i koji su otišli, a gde Srbi sigurno ne uživaju ni približno takva prava u lažnoj državi Kosova i Metohije.Da završim sa ovim delom. Očigledno je da pomenuti poslanik pati od onoga što je Frojd nazvao, to je naučni izraz, „narcizam malih razlika“. U čemu se sastoji taj „narcizam malih razlika“ kod ovoga poslanika? Naime, ovaj poslanik se stidi toga što su njegovi preci jednom bili bili gotovo sigurno Srbi. I u tome je njegov „narcizam malih razlika“ i zbog toga on svaki put kada se javi jednom mesečno i kada jednom mesečno dođe u Skupštinu, a uredno prima platu od 120.000, dolazi jednom mesečno, onda optuži Srbiju da je genocidna. Onda kada vidi junake, poput gospodina Rističevića ili gospodina Terzića da su se javili, da će da mu repliciraju, a onda junak da petama vetra i videćemo ga idući put kroz mesec dana. Hvala gospodinu Fehratoviću što je slično konstatovao nešto o ovome

štiti kulturna dobra u Republici Srbiji i zamenjuje onaj već neprimenjivi i potpuno zastareli Zakon o kulturnim dobrima iz 1994. godine.Novi zakon definiše vrste kulturnog nasleđa, materijalnog i nematerijalno, a o čemu ću govoriti, pogotovo o ovom nematerijalnom nasleđu, utvrđuje ciljeve zaštite, program zaštite i očuvanja itd. Zakon utvrđuje da kulturno nasleđe Republike Srbije obuhvata i ovo nematerijalno kulturno nasleđe, pored ostalog, a da nematerijalno kulturno nasleđe obuhvata i tradiciju, umetnost, običaje, rituale, izraze, znanja, veštine koje i srpski narod prepoznaje kao deo svog kulturnog nasleđa koje se prenosi sa generacije na generaciju, pružajući mu osećaj identiteta i kontinuiteta.Naravno, to opet obuhvata ovo nematerijalno nasleđe i versko-kulturno nasleđe Srpske pravoslavne crkve i svakako je hrišćanstvo deo kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda. Jedna od osnovnih hrišćanskih premisa je „ne ubij“. Tako hrišćanska vera propoveda da je Mojsije dobio 10 Božjih zapovesti na Sinajskoj gori. Šesta zapovest, upravo Božja, glasi, kao što sam rekao – ne ubij, a deveta Božja zapovest kaže – ne svedoči lažno na bližnjega svoga, a 10. kaže – ne poželi ništa što je tuđe.Kada

Dakle, potpuno su ne skladu krvožednost i krvoločnost sa zanimanjem pedagoga i profesora univerziteta. Profesor emeritus FDU, cenjeni gospodin Goran Marković je verovatno ateista. Međutim, to ga ne oslobađa humane zapovesti – ne ubij.Godinama Goran Marković satanizuje predsednika Vučića i time krši ljudsku zapovest – ne svedoči lažno na bližnjega svoga. Godinama Goran Marković priziva i najavljuje nasilnu smenu vlasti u krvi čime krši humanu zapovest – ne poželi ništa što je tuđe. Goran Marković se za vlast može boriti na izborima. Na primer, tako što će da se kandiduje za predsednika Srbije.Goran Marković je, još jednom ću reći, profesor emeritus Fakulteta dramskih umetnosti. Na tom fakultetu radi od daleke 1978. godine. Radi sada na predmetu filmska režija.

Od 2012. godine, to je značajno da kažem, ova vlast je finansijski podržala snimanja pet filmova ili serija Gorana Markovića. Konstatovaću, pošto sam pasionirani filmofil, da kvalitet filmova Gorana Markovića naglo opada od 1992. godine, odnosno od završetka filma „Tito i ja“. Od tada, gotovo 30 godina, do danas Goran Marković nije snimio ni jedan film koji bi se kvalitetom iole približio stvarnim remek delima kao što su „Majstori, majstori“ i „Variola vera“.Kreativno usahli, nije usamljen slučaj ovo što se desilo prošle nedelje, Goran Marković, profesor emeritus, godinama preti predsedniku Aleksandru Vučiću. Goran Marković je 30. decembra 2018. godine izjavio za list „Danas“ – kroz institucije ne može ništa da se uradi, jedino rešenje u Srbiji je apsolutna pobuda i ulica.Da li ove reči profesora emeritusa FDU Gorana Markovića predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Goran Marković je, još gore, 2. 10. 2020. godine izjavio: "Neće Vučić predati vlast bez krvi". Dalje kaže: "Dobro Vučić zna da je bez nje samo crvić koji će se grčiti na vatri". Dakle, ovde već imamo najavu inkvizicije, lomača, paljenje ljudi.Da li ove reči profesora emeritusa FDU Gorana Markovića predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Goran Marković je 20. 09. ove godine izjavio: "Mi prelazimo u fazu u kojoj nema više izbora, sve će se ubrzavati i postajati drastičnije i na kraju će ulica rešiti naše muke. Sad se taj trenutak približava".Da

A osim ove krvožedne pretnje predsedniku Vučiću, Goran Marković, profesor emeritus je odmazdom zapretio i svojim kolegama kada je rekao: "Mnoge moje kolege su obični bednici, oni predstavljaju saradnike okupatora, a zna se kako prolaze kolaboracionisti kada osvane sloboda". Dakle, to je direktna pretnja streljanjem, vešanjem, svima onima koje će, cenjeni profesor emeritus da označi kao kolaboracioniste.Ovako kako danas profesor emeritus Goran Marković govori o odmazdi, krvi i streljanju, tako su neki ljudi mislili 12. 3. 2003. godine kada su streljali premijera Zorana Đinđića. A da li sve ove reči koje sam naveo profesora emeritusa Gorana Markovića predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Kao što Goran Marković prošle nedelje preti predsedniku Vučiću streljanjem, tako je Goran Marković prizivao, molim vas da zapazite taj izraz "prizivao", ne kažem "pozivao" nego "prizivao", je smrt premijeru Đinđiću u drugosrbijanskoj emisiji "Peščanik", 14. 2. 2003. godine, praktično samo mesec dana pre atentata i streljanja Zorana Đinđića. Tada je Goran Marković od reči do reči rekao: "Ja bih strašno voleo kada bi se pojavio jedan čovek koji ima neki format koji bi mogao da se suprotstavi Đinđiću koji možda lupi rukom o sto i kaže - Dosta, bre, čoveče". Mesec dana kasnije pojavili su se Legija, Zvezdan, surčinski i zemunski klan i suprotstavili su se premijeru Đinđiću tako što su ga zverski i kukavički streljali.Da li ove reči profesora emeritusa FDU Gorana Markovića predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Pomenuo sam ovaj čuveni film "Majstori, majstori". Goran Marković je za motiv tog svog zaista remek dela iz davne 1980. godine upotrebio inače sjajnu sjajnu pesmu Aleksandra Sekulića "Majstori u kući". Inače, pesma govori o mešanju u tuđe poslove, o nametljivosti, o nametnutom, o nasilju, o proganjanju. Evo kako ide pesma: "Majstore zatekoh na krovu stare kuće, menjaju slomljen crep, majstori na krovu, majstori unutra, majstori, majstori, ko vas je zvao, zašto dirate moj crni krov na kojem stoji roda bela, na kojem raste trava kudrava, moj krov u podnožju dugog veka, zašto ste mi kuću zauzeli, zašto ste napali čekićima, ekserima, četkama, bojama, majstori, majstori, izlazite, pustite me da sam kuću uređujem, ne čuju oni, ukucavaju moje kosti, farbaju mojom krvlju".Danas, 41 godinu kasnije posle ovog filma "Majstori, majstori", Goran Marković je nažalost sam postao majstor, postao je progonitelj, frustrirani i verbalni nasilnik, žedan tuđe krvi, čovek usahle kreacije koji umesto da iznedri ideje za neki dobar film, postaje sve opsednutiji pretnjama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.Goran Marković preti smrću zbog toga što je frustriran svojom nemoći. On pod stare dane, danas ima 75 godina, postaje upravo onaj koji ruši tuđi krov na kome stoji roda bela, on postaje danas onaj koji napada verbalnim čekićima, želi da ukucava Vučićeve kosti, da farba ulice Vučićevom krvlju. Godinama unazad jedini stalni motiv koji se ponavlja u intervjuima i izjavama cenjenog profesora emeritusa Gorana Markovića je opsesija Vučićem. I ta opsesija Vučićem raste i postaje sve zloćudnija.Sada je Marković stigao konačno do toga da preti predsedniku Vučiću streljanjem i da će da bude streljan kao Čaušesku. A zbog čega? Međutim, čini se da u "ludilu profesora emeritusa" FDU, Gorana Markovića ipak ima nešto mnogo prizemnije. Dakle, pre neki dan je saopštena odluka Filmskog centra Srbije da Goran Marković neće dobiti sredstva od FCS, dakle od države, za projekat sa kojim je konkurisao, to je inače film "Dr D". Onda je Goran Marković saopštio odluku da će da strelja Vučića tek kada od FCS nije dobio pare za snimanje svog budućeg projekta.Da je Marković dobio pare za film, verovatno bi on danas hvalio predsednika Vučića isto onako kao što je Đilas svojevremeno i 2013. i 2017. godine hvalio Vučića kada mu je to bilo od koristi.Nije ni čudo što Goran Marković, cenjeni profesor emeritus FDU preti ovako predsedniku Vučiću. Inače, pretnje krvavim revanšizmom, odmazdom, ilustracijom otvoreno iznose i Dragan Đilas tajkun i Vuk Jeremija Vuk Branković i Marinika Tepić.Evo, Vuk Jeremić je izjavio 25.04.2021. godine: "Promena sistema nije moguća bez revanšizma koji mora biti sproveden nemilosrdno. Ako se Narodna stranka bude pitala, 6. oktobar će se dogoditi. Ne bude li revanšizma banditi na javnoj sceni, bitange iz Skupštine će opstati i nastaviti da zagađuju javni prostor, to ne sme da se dogodi".Još 19.06. Jeremić je rekao: "Revanšizam znači da će po promeni vlasti biti trajno zabranjen rad SPS i svim derivatima SRS, uključujući i SNS.

što znači da se odnosi na političare, ali i na ljude koji su koristile medije da šire mržnju. U sklopu cele te priče, to će se posebno odnositi na sve ljude poput Dragana Vučičevića. Evo, uzeću na primer gospodina Bakareca, kao primer ljudi koji napadaju druge, poslanici su. Ta mržnja koju oni šire, te napade koje prave, pa neko mora za to da odgovara. Znači, odgovaraće svi. Neko mora da stavi tačku na političare". Dakle, na sve nas.Marinika Tepić je 05.07. rekla, isto najavljujući revanšizam: "Ne znam šta podrazumeva mirna predaja vlasti, to ne dolazi u obzir. Moja generacija je ostala dužna da završi ono što je započeto 5. a nije završeno 6. oktobra". Da li ove reči službenice tajkuna Dragana Đilasa predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Samo ću vas kratko podsetiti na one pretnje smrću koje je izrekao bivši poslanik, sve predsedniku Vučiću, bivši poslanik Slaviša Ristić. Setimo se pretnji Srđana Noga i premijerki Brnabić i predsedniku Vučiću da će biti obešeni na terazijama. Setimo se pretnji Snežane Čongradin, književnika Dragana Velikića, takođe profesora sociologije na Filozofskom fakultetu, Jove Bakića, koji je rekao: "Vučiću će suditi revolucionarni sud. Ja bih zaista voleo da ih jurimo po Pešić, i sa tim primerima završavam, je 18.01. prošle godine zapretila ubistvom predsedniku Vučiću kada je rekla: "Hajde, bre, da vas vidim šta ćete kada se proglasi doživotnim predsednikom, sprema se doživotni Vučić. Nema tu bojkota, samo cev u glavu". sve ove reči ovih političara i književnika i profesora fakulteta, predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Neko će reći - evo možda je Bakarec pristrasan, možda je nepravedan prema profesoru emeritusu FDU, Goranu Markoviću, evo da čujemo šta kažu neki drugi ugledni ljudi o cenjenom profesoru emeritusu FDU, Goranu Markoviću. Evo, primer, ugledna doktorka nauka Darija Kisić Tepavčević, lekarka i specijalistkinja epidemiologije, profesorka na katedri epidemiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Inače, da podsetim, profesorka Darija je jedna od naših heroina, naših junakinja i spasitelja života u ovoj epidemiji.Profesorka Kisić je neobično tačno, kratko i pristojno o inkvizitoru Goranu Markoviću rekla sledeće u svojoj brilijantnoj anamnezi bolesti Gorana Markovića, citiram kaže da je depresivno potišten. Govori da treba streljati predsednika Srbije Aleksandra Vučića. O krvi govori kao govori kao o vodi. Srbija mu je dno dna, a Bernar Arni Levi mu je vrh vrhova.

umetnički impotentan, bez nacionalnog identiteta.Možda će neko drugi reći – dobro, i profesorka Darija je pristrasna. Dobro, evo da čujemo šta kaže čovek koji je apsolutni protivnik Aleksandra Vučića i SNS i koji je mnogo loših reči rekao nama. Evo, da čujemo šta o Goranu Markoviću kaže doktor nauka, profesor Slobodan Antonić, profesor Sociologije na Filozofskom fakultetu, veliki kritičar predsednika Vučića i svih nas ovde, u tekstu koji je, pazite, profesor Antonić naslovio „Goran Marković, umetnik i klasni idiot“. Inače, idiot takođe nije uvreda. Samo da vas podsetim da u starom grčkom on označava onog građanina polisa koji odbija da učestvuje u zajedničkim poslovima grada i brine samo o sopstvenom ličnom interesu. Dakle, to je u grčkom tačnom značenje reči citiram gospodina profesora Slobodana Antonića, koji nije prijatelj ove vlasti, niti SNS. Kaže profesor Antonić - korporativni mediji fetišizuju trendi umetnike. Pogledajte samo kako nam glumci i pevači objašnjavaju svet oko nas. Ovaj glumac kaže ono, ona dramaturškinja ono, a sve trice i kučine. Oni, glumci i režiseri, nam reprodukuju sa manje ili više uverenja samo ono što je neko usuo prethodno u njih. Selebriti su jednostavno idioti, politički korisni ili klasni.Prvi o politici ne znaju gotovo ništa, drugi služe majstorima za kulise, a treći su megafoni klasnih stereotipa, nastavlja profesor Antonić. Publici nije lako da upari očigledno saznanje, kognitivnu disonancu, tj, spoznajni nesklad da neko može biti istinski umetnik, a na drugom polju ništak. Jedan je alkoholičar, druga narkomanka, treći kleptoman, plagijator, prevarant, hohštapler ili propagandista.Evo primerice, kaže profesor Antonić - Gorana Markovića. „Čovek je snimio vrhunske filmove, poput „Majstori, majstori“ i „Variola Vera“ i napisao je odličan roman – „Beogradski trio“. Istovremeno napravio je i đubre od filma, „Turneju“, remek delo antisrpske kinematografije koje bedno poltroniše političko poetskoj viziji Sarajeva i Zagreba i govori da je za raspad SFRJ kriv srpski nacionalizam.Nastavljam šta kaže gospodin - ali, kako to, kaže Antonić. Kako isti čovek može jednom snimiti vrhunski film, a drugi put smeće? Zato što isti umetnik jednom može da ima autentični doživljaj sveta, a drugi put, četvrtet veka docnije, da mediokritetski reprodukuje opšte mesečne trivialije.Kaže trivialije.Kaže profesor Antonić - da li znate ko je danas glavna mračna sila protiv koje se Marković bori u Srbiji kao nekad protiv socijalizma? Danas je to , kaže profesor Antonić, fašizam, jer, kaže Antonić, da Marković kaže - jer je Srbija danas kao Nemačka 1933. godine, po tvrdnjama Markovića. Srbija je - opet citira Markovića - pod okupacijom jednog musavog i primitivnog društva. Ovde ću prekinuti citiranje Antonića koji dalje opisuje kako Goran Marković dehumanizuje.Sad vas podsećam šta je sve Goran Marković govorio o predsedniku Vučiću.Kaže - diktator, tiranin, egomanijak, bolesnik, primitivna ličnost, prostak sa mentalitetom vođe navijača. Rulja je njegovo prirodno okruženje.O nama iz SNS Goran Goran Marković, dakle o nama kojih ima 750.000 Goran Marković kaže - orangutanolike kolege iz stranke. Jedan primitivno izgleda, a drugom ni svi zahvati plastične hirurgije ne bi pomogli da koliko-toliko počne da liči na ljudsko biće. Treći je obična karikatura. Banda na vlasti, neuki, priprosti, spodobe koje su preuzele na sebe da sude šta je lepo, a šta nije, itd.O našoj Skupštini Srbije Goran Marković kaže - Skupština je brlog, jezivi skup teških prostaka prepun spodoba koje se lažno predstavljaju kao ljudska bića, da smo svi mi od nekud izmileli ispod kamena.O Srbiji, o našoj Srbiji Goran Marković kaže mi smo se u relativno kratkom vremenu vratili duboko unazad i postali primitivni narod i da živimo sad u tom duboko primitivnom društvu. O Srbiji kaže da je to dno dna. Kaže Goran Marković - dok i poslednji čovek sa samopoštovanjem ne pobegne odavde zalupivši vratima za sobom i tako spreči dalje širenje smrada, kraj citata Gorana Markovića.Da li ove užasne reči profesora, emeritusa Gorana Markovića predstavljaju srpsko kulturno nasleđe?Goran uskoro, će ostati zapamćen kao profesor emeritus koji je dao značajan doprinos širenju mržnje, dehumanizaciji, nekulturi dijaloga i netoleranciji. Umesto da kao profesor fakulteta i umetnik širi srpsko kulturno nasleđe Goran Marković širi govor mržnje i bukvalno stopostotnu antikulturu.Još jedna rečenica ipak gospodina Slobodana Antonića – primećujete li kod Markovića jaku notu klasnog prezira, svođenje na to da su naprednjaci prostaci, primitivci, rulja i kreature?Završavam, veliki pisac Ernest Hemingvej je naslov svog romana „Za kim zvono zvoni“ preuzeo iz pesme čuvenog engleskog pesnika Džona Dona iz 16. veka, a deo te pesme glasi Nijedan čovek nije ostrvo, celina za sebe, svaki je čovek deo kontinenta, deo zemlje. Ako grudvu zemlje odnesemo more, Evrope je manje kao da je odnelo neki rt, kao da je odnelo posed tvojih prijatelja ili tvoj. Smrt ma kog čoveka kopni i mene, jer i ja u ljudski rod spadam i stoga nikad ne pitaj za kim zvono zvoni. Ono zvoni za tobom.Poslednja rečenica. Goranu Markoviću i svima koje sam citirao, a koji prete smrću i krvlju po ulicama, koji prizivaju zvona smrti, poručujem ono što kažu stihovi Džona Dona – nikada ne pitaj za kim zvono zvoni. Ono zvoni za tobom. Živela Srbija. Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeća je uvažena koleginica Nataša Mihailović Vacić.Izvolite. Hvala predsedavajući.Kulturno nasleđe jedinstvena je i nezamenljiva kulturna vrednost jednog naroda, stvarana generacijama. Ukazuje ne samo na društveni već i na celokupni kulturni i civilizacijski nivo razvoja čovečanstva.Ono što smo nasledili dužni smo i da sačuvamo za buduće generacije. Nažalost, prema kulturnom nasleđu je odnos sadašnjeg društva prema našoj prošlosti, dakle – odnos nas samih prema našoj prošlosti. Koliko poštujemo sebe ogleda se upravo kroz brigu o kulturnom i istorijskom nasleđu.U savremenom svetu kulturno nasleđe se prepoznaje kao jedan od pokretača privrednog rasta, turističke ponude jedne zemlje i naravno bitan uslov za razumevanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.Zato je neophodno da jednim opštim zakonskim aktom uredimo sva pitanja u vezi nastanka, čuvanja, zaštite kulturnog nasleđa i druga pitanja iz te oblasti, a koja podrazumevaju nadležnosti ustanova zaštite kulturnog nasleđa, obaveza i prava držalaca kulturnih dobara itd.Dobro i pohvalno je to što i zakon po prvi put prepoznaje nematerijalnu kulturnu baštinu, stare zanate, običaje, rituale, tradicionalna jela itd. ali to nažalost nije dovoljno. Ne smemo dozvoliti da se ovaj propis pretvori u treba nam zakon sindrom, jer je jasna namera da se efikasnije upravlja kulturnim nasleđem. Zato to posebno naglašavam.Ovaj zakon ne sme biti samo refleksija nezadovoljstva postojećim stanjem i verovanjem da će se problem rešiti samim donošenjem zakona jer neće. Svaki zakon ima svoja ograničenja i njegovo puko donošenje i usvajanje ne mora da bude uvek samo po sebi rešenje za postojeće probleme. Potrebna je njegova dosledna primena i još važnije toga jeste podizanje svesti građana o značaju kulturnog nasleđa, ako pogledamo na koji način i kako u kojoj meri se brinemo o svim pozitivnim aspektima kulturnog nasleđa.Kulturno nasleđe ima i socijalnu komponentu, ujedinjuje i spaja ljude, doprinosi izgradnji inkluzivnog i demokratskog društva u kome su različitosti i raznolikost kulturnih identiteta i bogatstvo kulturnog nasleđa različitih grupa podsticaj, a ne prepreka u u društvenom i kulturnom razvoju.Mislim da izučavanje kulturnog nasleđa treba uvesti i u obavezno obrazovanje. Razumevanjem, vrednovanjem i brigom o našem kulturnom nasleđu brani se sloboda, brani se tolerancija, brani se demokratija. Tako se obnavlja ljubav i prema domovini, tako se učvršćuje, ali, tako se ta ljubav prema domovini i brani. Kulturom se podiže svest o patriotizmu i nacionalnom identitetu. Ne treba niko da ide u ratove, niti da agresijom, nasiljem, veličanjem ratnih zločinaca iz bilo kog rata, čuva svoj nacionalni identitet. To se radi kroz kulturno nasleđe, to se radi kroz obrazovanje.Naša briga o kulturnom nasleđu mora biti mnogo bolja nego što je sada. Svest o značaju, poznavanju i odgovornom korišćenju kulturnog nasleđa nije, nažalost, na zavidnom nivou. Pre nešto više od mesec dana beogradsku javnost na noge je podigla vest o rušenju vile iz 1930. godine na Vračaru, koju je opština zabranila, za šta nije dala saglasnost, već je to bila pokazna vežba samovolje jednog investitora. Kuća Laze Lazarevića u Hilandarskoj ulici, takođe preti da nestane, u katastrofalnom je stanju.Pre više od mesec dana oskrnavljen je i spomenik streljanim partizanima na Zlatiboru. To je najsvežiji primer, ali nažalost, nije jedini oskrnavljeni spomenik posvećen žrtvama naše slavne antifašističke borbe. Ako nisu meta huligana koji ispisuju grafite i crtaju kukaste krstove, onda jesu predmet nebrige lokalnih samouprava. Antifašistički spomenici moraju biti mesta sećanja.Mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije nikada nećemo odustati od antifašističkih vrednosti, bez obzira da li to donosi političke poene ili ne. Kao društvo ne smemo dozvoliti da spomenici i memorijali žrtvama za slobodu otadžbine padnu u zaborav. To su danas mesta na kojima se moramo jasno odrediti i suprotstaviti svakoj podeli u društvu i pojavi ekstremnog nacionalizma. brani se ideologija koju smo porazili u Drugom svetskom ratu i prave vrednosti zajedništvo, solidarnost i jedinstvo. Hvala na pažnji.